Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o arhitektonskim i inženjerijskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji,

Hvala gospodine potpredsjedniče. Ovdje se radi kao i u ovom prethodnom potrebi da se pojedine odredbe Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji postupovne naravi uskladi sa novim Zakonom o opće upravnom postupku. Ovo usklađenje predlaže se na način da se izmijene odnosno izbrišu odredbe tog zakona koji uređuje pitanja koja su na isti način uređena u Zakonu o općem upravnom postupku i to se odnosi posebno na rok za donošenje rješenja i mogućnost pokretanja upravnog upravnog spora. Ovaj zakon isto je potrebno zbog ispunjavanja poglavlja 23. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja želim reći da će klub SDP-a podržati ovaj Zakon o izmjenama Zakona o arhitektonskim i inženjerijskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji kojim se ovaj zakon usklađuje sa Zakonom o opće upravnom postupku. Međutim, postavlja se pitanje zašto smo toliko dugo čekali da uskladimo cijeli niz odnosno cijeli ovaj paket zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu početkom 2010. godine, znači prije više od godinu i 4 mjeseca. Čini se stoga da je opet glavni razlog bio packa iz EU, a ne naša vlastita svijest o nužnosti podizanja transparentnosti upravljanja i demokratskih standarda, te jačanja pravne sigurnosti građana i građanki RH. žalosna je činjenica da se Zakon o općem upravnom postupku već godinama ustvari ne provodi u RH. Građani i građanke RH rijetko kada u razumnom roku uspijevaju dobiti rješenja ili upravne akte od strane administracije pa možemo reći da u Hrvatskoj na djelu imamo šutnju administracije kao pravilo. Ali za razliku od drugih država u kojima se neizdavanje takvih rješenja ili šutnja administracije podrazumijeva da je zahtjev građana ili građanke uvažen u Hrvatskoj to znači da je zakon na čekanju. To stvara vrlo veliku pravnu nesigurnost i izuzetno je nepoticajno za gospodarstvo i razvoj poduzetništva, a svako malo čujemo kako je opredjeljenje ove Vlade upravo uklanjanje svih prepreka za razvoj gospodarstva i poduzetništva. S obzirom na to da se ovaj zakon mijenja kako bismo ispunili mjerila iz poglavlja 23, te da sve ovo poduzimamo u cilju prevencije korupcije postavlja se pitanje, zašto se onda ne razmišlja i o osnaživanju inspekcijskih službi u jedan snažni, neovisni državni inspektorat koji ne bi odgovarao pojedinačnom ministarstvu ili ministru ili ministrici već Vladi direktno. To bi bilo stvarno opredjeljenje za učinkovitu borbu i prevenciju korupcije, a ne sadašnje stanje kada su sva jaja u istoj košari pa je ministar ili ministrica koja predlaže zakone vodi upravne postupke i ima također u rukama i glavni represivni aparat za kontrolu tih postupaka. Nadamo se u tom smislu da se cijeli paket ovih zakona ne donosi samo da bi se zadovoljila forma i ispunila mjerila, već zato što su vladajuće elite ovaj put stvarno odlučile stvoriti uvjete za funkcioniranje pravne države, ali sama izmjena ovog paketa zakona neće biti dovoljna već će biti potrebno učiniti puno, puno više, a to konkretno znači stvarnu provedbu Zakona o općem upravnom postupku i izdavanje rješenja u razumnom roku, borba sa sa uobičajenom praksom šutnje administracije, učinkoviti represivni aparat i izbjegavanje privilegiranja pojedinih poduzetnika, što je nažalost još uvijek praksa u Hrvatskoj. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospođa zastupnica DAnica Hursa. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. I kod ovog prijedloga zakona izmjenama se usklađuju neka postojeća rješenja sa odredbama novog Zakona o općem upravnom postupku. na pokretanje upravnog spora protiv suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenje, za započinjanje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja odnosno rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje te suglasnosti i rješenja kojim se oduzima ta suglasnost. Isto se odnosi i na odobrenje Komore fizičkoj osobi koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe ako država nije članica Europske unije i ako je na natječaju stekla pravo na izvedbu natječajnog rada. Usklađenja se nadalje odnose na rok u kojem je komora dužna donijeti rješenje stranoj ovlaštenoj osobi iz druge države članice Europske unije za povremeno ili jednokratno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora, građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ima u svojoj državi te rješenje Komore kojim je odlučeno o upisu u imenik Komore, mirovanju članstva u Komori ili brisanju člana iz imenika Komore. Navedene usklade osim naših hrvatskih potreba moraju se obaviti i zbog ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 23. Ja se također u ime kluba HNS-a, HSU-a pridružujem kritici kolegice Holy koja je postavila zašto se tako dugo čekalo sa ovim usklađenjem. Bez obzira na to, klub HNS-a i HSU-a podržat će ovaj prijedlog izmjene i dopune zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Zakonom se određuje odgovornost registriranih pravnih osoba, dakle firmi koje rade prostorne planove, projektiraju ili obavljaju stručni nadzor i ovlaštenih fizičkih osoba, tu je riječ o ovlaštenim arhitektima, projektantima i izvođačima, prema investitorima i drugim osobama kao što su primjerice državne i lokalne službe. Da bi te pravne i fizičke osobe mogle obavljati posao trebaju dobiti ovlaštenje, a dobivanje ovlaštenja na zahtjev podnositelja može biti i uskraćeno što pak neminovno dovodi do spora. Jednako tako do spora dovodi i oduzimanje tog ovlaštenje zbog bilo kojeg razloga. Postupak izdavanja ili oduzimanja ovlaštenja kao i postupak sporenja, rokovi, nadležna tijela, Upravni sud, Komora arhitekata uređen je bio i starim zakonom, ali obzirom na potrebu da se svi postupci pred relevantnim državnim tijelima vode na jednak način kao i potrebu da se odredbe jednog zakona ne navode u drugom, u ovom zakonu je potrebno uskladiti rečeni način postupanja sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Dakle tu nema ničeg novog, tu nema ničeg spornog, o tome smo već raspravljali u raspravi o Zakonu o općem upravnom postupku i ove izmjene neće koštati ništa državu, odnosno neće biti opterećenje za državni proračun. Naime, u Zakonu o općem upravnom postupku je propisano da u svim rješenjima mora pisati i uputa o pravnom lijeku vezano uz članak 115. tako da sve strane koje bi mogle biti u sporu imaju mogućnost propitivanja odluka i rješenja, a na način koji je propisan Zakonom Zakonom o općem upravnom postupku i mi u Klubu zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat ćemo donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Marina Matulović Dropulić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođe i gospodo zastupnici. Predloženim izmjenama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji usklađuju se s odredbama novog Zakona o općem upravnom postupku u dijelu koji se odnosi na postupovna pitanja u postupcima koji su navedenim uređeni. To se odnosi na pokretanje upravnog spora protiv suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja, za započinjanje obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja, odnosno rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje te suglasnosti i rješenja kojim se oduzima ta suglasnost. Isto se odnosi i na odobrenje Komore fizičkoj osobi koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja ili stručnog nadzora, građenja u svojstvu odgovorne osobe koja država nije članica Europske unije, ako je na natječaju stekla pravo za izvedbu natječajnog rada. Također navedeno usklađenje odnosi se na rok u kojem je Komora dužna donijeti rješenje stranoj ovlaštenoj osobi iz države članice Europske unije za povremeno ili jednokratno obavljanje poslova projektiranja ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ima u svojoj državi te rješenje Komora kojim je odlučeno o upisu u imenik Komore, mirovanju članstva u Komori ili brisanju članka iz imenika Komore. Isto tako je jasno da moramo to uskladiti radi toga jer želimo zatvoriti poglavlje 23.-Pravosuđe i temeljna prava. I moram samo jednu stvar reći, žao mi je što nema gospođe Holy koja je postavila pitanje zašto se čekalo i da tu sad postoji određeni problem. Da je gospođa Holy pročitala izmjene i dopune ovog zakona onda bi vidjela da se ama baš ništa ne mijenja, osim što sve ono što je rečeno u Zakonu o općem upravnom postupku piše sad samo tamo, a ne treba pisati u posebnim zakonima. Prema tome, i do sada je bilo 30 dana u zakonu i u Zakonu o općem upravnom postupku piše 30 dana, ali ne treba više pisati u ovom zakonu. Isto tako piše da se pokreće upravni spor što je isto pisalo i do sada u ovom zakonu, a naravno pošto piše u Zakonu o općem upravnom postupku nije potrebno još jedanput ovdje pisati. Znači treba zakone čitati, treba vidjeti, mi moramo formalno pravno ovo uskladiti, ali nema promjene, sve se radi na isti način kao i do sada. Hvala